Моля квесторите да поканят колегите да заемат местата си в залата

Намерили сме и решение, но защо да усложняваме. Изчаквам още минута-две, виждам че влизат колегите.

Мисля, че всички вече са в залата. Да припомня само какво гласуваме все пак.

с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или до три пъти в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез компютризираната система за гласуване, чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 46.

3. В чл. 49, ал. 4 текстът „2 минути“ се заменя от „минута и половина“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 49.

с което имахме желание да подобрим ефективността на работата на Народното събрание. Ще намерим други механизми, както днес бе гласувано, просто да работим и в почивните дни, в които бихме искали да си почиваме по Правилник, така че оттегляме тези три члена. Благодаря Ви, уважаеми господин Дунчев. За изказване – господин Чолаков. Нали за изказване? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще Ви върна за секунда на чл. 45, за да направя едно редакционно предложение, към което се надявам, че ще се отнесете благосклонно. се отнесете благосклонно. Молбата ми е, ако нямате нищо против, да разменим местата на алинеи 2 и 3. Струва ми се, че систематично е по-добре така – първо да се говори за откритите заседания, после за пленарните заседания и след това вече за извънредно излъчване.

Струва ми се, че така е систематично по-логично. Първо се говори в ал. 1 за открити заседания, в ал. 3, нова ал. 2 – за пленарни заседания с парламентарен контрол, и ал. 2, която да стане ал. 3, е вече за пряко предаване на пленарни заседания в извънреден порядък, това, което правим от време на време. Едното. И в ал. 2, която става ал. 3, ако се съгласите, разбира се, да се сложи една запетайка накрая и да се каже: „по реда на ал. 2“.

Смятам, че все пак трябва да гласуваме тези редакционни поправки на господин Чолаков, тъй като те разместват реда, но Народното събрание трябва да се произнесе,

„Продължаваме Промяната“ беше оттеглено.

текстът да се промени: към „Народните представители говорят само от трибуната.“, да се добави: „а народните представители, участващи дистанционно в работата на Народното събрание – по начин, определен в Правилата за дистанционно участие на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19.“, като текстът да стане: „Народните представители говорят само от трибуната, а народните народните представители, участващи дистанционно в работата на Народното събрание – по начин, определен в Правилата за дистанционно участие на народни представители, оставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 50.

53 има предложение от народния представител Андрей Гюров и група народни представители: „В чл. 53, ал. 4 думите „3 минути“ се заменят с „2 минути“. Добавя се изречение второ със следното съдържание: „В случай че по дадено изказване са направени 3 реплики, времето за дуплика се удължава автоматично на 3 минути.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 53. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Заповядайте, господни Дунчев.

Има ли изказвания по текстовете от чл. 50 до чл. 53 включително? Няма. Прекратявам дискусията. Да преминем към гласуване на предложените от вносителя текстове.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

Народният представител има право на лично обяснение до 2 минути, след като в изказване на пленарно заседание е засегнат лично и поименно. (2) Народният представител има право на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването. (3) Право на обяснение на отрицателен вот има само този народен представител, който при обсъждането на въпроса не се е изказвал. (4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима народни представители, като се редуват представители на различни парламентарни групи, ако такива са заявили. (5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.“

ли изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Моля да подложим на гласуване предложението на народния представител Андрей Гюров и група народни представители за допълнение допълнение на чл. 54, ал. 1, което предложение е неподкрепено от Временната комисия.

Моля да преминем към гласуване на текстовете на членове 66, 67, 68 и 69, както са предложени от Временната комисия.

предложение от народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петър Петров: „В чл. 59, ал. 2 се добавя ново изречение със следния текст: „Парламентарната група има право да отправя и по едно питане към изслушвания министър по текущия по текущия въпрос, по който той самият е поискал да бъде изслушан, като питането е с продължителност до две минути.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 59: „Чл. 59. (1) Членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. По тяхно искане те се изслушват с предимство. Председателят на Народното събрание може да определя времето, през което през което членовете на Министерския съвет говорят по определен въпрос. (2) Всяка парламентарна група може да изрази становище по темата, по която е говорил членът на Министерския съвет, в рамките на две минути, когато темата не е включена като точка в дневния ред. ред. (3) Член на Министерския съвет, който присъства на обсъждане на точка от дневния ред, може да вземе отношение, след като получи думата от председателя.“ Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 60. чл. 61. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 62. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 63. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 64. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 65. чл. 64. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 65. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Откривам дискусиите по членове от 59 до 65 включително. Христо Гаджев – за изказване, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Вземам отношение по чл. 59 и предложението, което е направено и отразено в редакцията на Комисията. Става въпрос за начина на изказване на членовете на Министерския съвет от трибуната на Събранието по точки от дневния ред или по извънредни точки. До момента, когато министър се изказва от тази трибуна, народните представители, тоест парламентарните групи, имаха възможност да вземат отношение на база на изказването. Но сега какво предстои, от дневния ред министрите да могат да се изказват, но народните представители да не могат да отговорят?! Тоест примерно върви разглеждане на законопроект, на проект на решение или нещо друго, което е в дневния ред – идва министърът, коментира изказване на народен представител, тоест прави вид реплика на народния представител, но народният представител, след като веднъж вече се е изказал, няма как да отговори на министъра. Това за момента го смятаме за проблем и затова правя редакционно предложение

Реплика към господин Гаджев? Няма. За изказване – заповядайте, госпожо Митева. Ще се опитам да не кажа, че така е било. В Правилника досега никога е нямало такава разписана процедура. Това е конституционният текст на чл. 83, че министрите могат винаги да идват в пленарната зала когато поискат думата, председателят на парламента е длъжен да им я даде, когато той определи момента. По отношение на първото и на второто гласуване има ясно разписани правила в Правилника и ясно определено време за всяка парламентарна група. Знаете, за първо гласуване има време на групите, за второ гласуване всеки изказващ се има право да обоснове предложението си в рамките на пет минути със съответните после реплики и дуплики. По отношение на министрите обаче и когато те са вносители на законопроекти, няма разписана процедура и те не участват в процедурата процедурата по първо и второ гласуване, знаете, на законите. При първо гласуване вносителят има право на 10 минути и оттам нататък Правилникът мълчи. Доскоро практиката беше – обикновено вносителят взема думата накрая, когато приключат дебатите, за да може да обобщи и да каже, ако желае, нещо. По принцип не е прилагана до Четиридесет разписването на тази разпоредба в Четиридесет и шестия парламент породи това, че започна да се удължава прекалено много времето на парламентарните групи. и започне, ако е в точка, да говори и тези две минути отношение започнат непрекъснато да се трупат, Вие разбирате, че групата има време и започва да натрупва едни две минути непрекъснато, особено ако министрите са доста динамични и активни в процеса. Ще видим какви ще бъдат министрите и дали ще искат да се включват толкова в процеса, но тук разпоредбата и смисълът е по-скоро да уреди тогава, когато не е включена като точка в дневния ред, когато той дойде инцидентно в Народното събрание. Да, той идва, започва да говори и е редно тогава съответният народен представител да може наистина да изрази отношение и да реагира. Това въведохме в Четиридесет и шестото народно събрание, което го нямаше до този момент. А ако дойде по точка от дневния ред, парламентарните групи си имат време, на министъра ще му се даде съответното време. Народните представители могат да си отреагират във времето на съответната група и във времето за изказвания и да реагират на съответния министър. Така че смятам, че това е правилно разписаната процедура и това е редът, по който трябва да вървим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Митева. За реплика, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Митева, както аз Ви вземам реплики и Вие имате възможност да отговорите после с дуплика, това няма да важи за министрите. Тоест, ако Вашето изказване мине така, а аз бях министър, Вие нямаше да можете да ми отговорите. Това е положението, което предлагате. Тоест това, което сте въвели като добра практика в правилниците, които Вие предложихте в Четиридесет и петото и Четиридесет и шестото народно събрание, сега явно осъзнавате, че по някакъв начин може би сте дали прекалено много възможности на Народното събрание и вече като управляващи решавате да отмените, за да може да съхраните в крайна сметка и изказванията на министрите от коментари на народните представители. Тоест връщаме се на 180 градуса и цялата реформа в Правилника, който Вие предложихте, уважаема госпожо Митева, лека-полека се връщаме в старото положение. Благодаря.

Аз не смятам, че се връщаме назад, защото ние не отменяме тази разпоредба. Напротив, доразвиваме я, защото и разпоредбата така, както беше приета в Четиридесет и шестия парламент, ако аз я бях прилагала буквално и стриктно, не трябваше да давам думата за отношение по времето на първо и второ гласуване на законопроекти или на точка от дневния ред. Тогава решихме да прилагаме малко по-свободно текста и давахме непрекъснато възможност за отношение на парламентарните групи. Но съгласете се, при един динамично работещ парламент докъде ще доведе това и колко ще раздуе наистина времето. Не е необходимо това нещо, а и не това е смисълът на конституционния текст. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Митева. Процедура? Да, заповядайте. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги! Предлагам да прекратим дискусията по тази точка. Обратно становище? Има обратно становище от Екатерина Захариева. Господин Председател, с всички предложения, които се правят, може би наистина – аз не казвам, че госпожа Митева го е направила с идеята да вземе думата на народните представители, но така излиза, всъщност това ще произтече от този текст. Дайте направо да нямаме дебати, да изменим текста, да не можем да подобряваме предложенията, които са внесени от комисиите, и изобщо да разпуснем залата. Да не говорим, че няма такава процедура – да прекратим дебата в момента, но така или иначе сте го правили, още повече че имаше вдигната карта на господин Чолаков. Смисълът на този дебат според мен е да приемем един добър правилник. Нека да не прекратяваме дебатите само защото някой бърза. Всички сме в залата, удължили сме работното време и нека да направим един добър правилник, по който да работим добре.

ами като има за прекратяване? Има за прекратяване. Отхвърляме го и имате Вие думата. Гласуваме.

Господин Председател, много се радвам, че новото мнозинство набързо е усвоило процедурните хватки. Също така много се радвам, че колегата, който обикаляше по всички парламентарни групи – при мен дойде два пъти да ме моли да осигуряваме кворум – сега дойде и набързо прекрати

този правилник да се направят, да не можем да обосновем защо. Защото ние имахме точно това. Вие в момента спряхте възможността да обосновем какво искаме да внесем в Правилника. И не прави чест на така нареченото „ново мнозинство“ за новия морал. Къде е новият морал? Спирате дебатите – това е едно от най-грозните неща, когато не давате възможност на опозицията да говори. И това направихте в момента. Браво на Вас! Честито. Благодаря, господин Ганев. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Петър Петров за допълнение в чл. 59, ал. 2, неподкрепено от Временната комисия. Моля, гласувайте.

Председател, колеги. Вземам думата за обяснение на отрицателен вот поради това, че колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ не успяха да си аргументират текста. Аз, казвайки защо съм против, всъщност това е част от аргументацията, предполагам, на текста. Това, което ни бяха предложили колегите, означава да смесим две процедури. Едната процедура беше: министърът по своя инициатива взема думата, прави изказване, дава обяснение и всяка парламентарна група изразява отношение. Ако ние допуснем да се задават и въпроси на министъра, това означава да влезем в процедурата де факто по изслушване или по блицконтрол, която е друга процедура. И за да не се смесват процедурите, аз съм гласувал против

за заличаване в чл. 59, ал. 2 на текста: „когато темата не е включена като точка в дневния ред.“ Моля, гласувайте.

Сега преминаваме към гласуване на текстовете на чл. 59, 60, 61, 62, 63, 64 и 65 включително по предложение на Временната комисия.

Прекратявам гласуването

предложение на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров: „В чл. 67, ал. 3 числото

За заседанията на Народното събрание се водят пълни стенографски протоколи, които се изготвят в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се подписва най-късно следващата седмица след изработването му от стенографите, от двамата дежурни секретари и от председателя. (2) Към стенографския протокол се прилагат разпечатката от гласуването чрез компютризираната система и нечетените текстове по чл. 80, ал. 1. (3) Стенографските протоколи от пленарните заседания, когато не са закрити, се публикуват в срок до 7 дни на интернет страницата на Народното събрание. Аудио-визуалният запис от пленарните заседания и разпечатката от гласуването чрез компютризираната система се публикуват на интернет страницата на Народното събрание най-късно на следващия ден след заседанието.“ Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 68. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 69. Благодаря, господин Ананиев. Откривам дискусия по текстовете. Заповядайте, господин Славов.

Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусиите. Моля да преминем към гласуване на текстовете на членове 66, 67, 68 68 и 69, както са предложени от Временната комисия.

предложение на народния представител Елена Гунчева: „Към чл. 70 се създава нова алинея 9 със следния текст: „Към законопроекта се прилагат пълните текстове на променените и/или отменени разпоредби на закони, като се посочва досегашната редакция на правната норма в цялост и в цялост новото предложение. За отменените разпоредби се посочва в цялост текстът, който се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 70. чл. 71 има предложение на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 71: „Чл. 71. (1) Председателят на Народното събрание разпределя законопроектите в тридневен срок от от постъпването им между постоянните комисии и определя водеща постоянна комисия за всеки законопроект. Съответните постоянни комисии и народните представители се уведомяват незабавно за разпределението.

предложение на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл.

за разпределението. (2) По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър, както и от заинтересованите организации, включително за

да изготви нотификационните документи. Министерският съвет или съответният ресорен министър дава становище в срок до две седмици от поискването му, освен ако е постъпило мотивирано искане за удължаване на срока, който не може да бъде по-дълъг от срока по чл. 72, ал. 3. (3) По законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения, председателят на водещата комисия изисква становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество. (4) По законопроекти, регулиращи права на хората с увреждания, председателят на водещата комисия изисква становище от Националния съвет (5) По законопроекти, които се отнасят до съдебната власт, председателят на водещата комисия изисква становище от Висшия съдебен съвет. (6) По законопроекти, свързани с правомощия на общините, председателят на водещата комисия изисква становище от Националното сдружение на общините в Република България. (7) Граждани и юридически лица могат да представят писмени становища по законопроектите. (8) Становищата по ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се публикуват на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание. (9) Липсата на становища по ал. 2, 3, 4, 5 и 6 след определения срок не спира обсъждането на законопроектите. (10) На първо гласуване водещата комисия провежда публично обсъждане на законопроектите при спазване на чл. 31 и след изтичане на сроковете, определени за становища. (11) Докладът на водещата комисия за първо гласуване съдържа резултатите от публичното обсъждане и от проверката по чл. 72, ал. 2 и оценка на очакваните

Председател, колеги! Продължавам дискусията от вчера по чл. 25, ал. 2, който мисля, поне аз останах с това впечатление и с БСП, поне по изказването на господин Зарков и може би от „Демократична България“, като че ли се прие идеята все пак, когато стигнем до този член, да предложим редакция на ал. 10, така че да не отстъпим от това, което се постигна в предишните парламенти, а именно провеждане на публично обсъждане на законопроектите, внесени от народни представители, поне на тях. Защото по законопроектите, които се внасят от Министерския съвет, по закон трябва и се провежда публично обсъждане. Така че ще си позволя да предложа редакция на ал. 10, така че да не отстъпим от това, което всички ние, считам, че се съгласихме, че беше добра практика и дори, пак казвам, не беше това, което поне повечето от нас заявяваха, че трябва да направим, така че да се подобри работата на парламента. Предлагам следната редакция на ал. 10: „(10) Законопроектите, внесени от народни представители, се разглеждат на първо гласуване след провеждането на публично обсъждане от водещата комисия, което се провежда след изтичането на сроковете, определени за становища. За проведеното публично обсъждане се изготвя се изготвя доклад с резултатите от него, което се публикува на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание в тридневен срок от провеждането му.“

то да се проведе преди гласуването на първо четене. Удачно е предложението, което беше направила госпожа Митева – да се проведе след изтичането на срока за становища, за да имат време тези, които ще участват в публичното обсъждане, да се запознаят със законопроекта, да предоставят, ако решат, и писмено становище, след което докладът от публичното обсъждане да се публикува в тридневен срок на сайта на Народното събрание, след което вече да се проведе комисия за

си смени систематичното място, без да се губи смисълът на публичното обсъждане. Това е важна която приехме в предното Народно събрание, и не можем да си позволим да отстъпваме от нея. Трябва да има, разбира се, оптимизация на процесите, но тя да не е за сметка на принципите. Така че ние ще подкрепим този текст. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Славов. Друга реплика? Заповядайте, госпожо Митева, за реплика. Отново се връщаме към какъв е смисълът на общественото обсъждане, затова искам да попитам госпожа Захариева – като се проведе това обществено обсъждане и докладът се качи на сайта на парламента, и за закона на народния представител в общественото обсъждане всички са казали: „Не, не става за нищо“, ще се гледа ли? Какво става след това? Или е само загуба на време за време за парламента? Какъв е ефектът от това обществено обсъждане – народният представител трябва да го преработи, трябва да го внесе наново или след това след няколко дена започва обсъждането на първо гласуване и народните представители си го подкрепят, като тези същите заинтересовани лица, които са канени на общественото обсъждане, са длъжни да бъдат поканени от председателя на водещата комисия по сега действащите текстове

ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, госпожо Кирова. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Захариева! Както вчера, така и днес ще подчертая, че дебатът си заслужава и ще говоря по същество. Не виждам каква е разликата между текста, който Вие предлагате, и текста, който ни е предложен. Няма разлика по същество. Словоредът е този, който е използван в другия, предишния правилник, но струва ми се, че този е по-точен. Става дума за обществено изслушване, след като са изтекли сроковете да участват тези, които са били, и докладът от това изслушване ще бъде част от доклада за първото четене, така както е практиката. Позволявам си да кажа нещо. Общественото обсъждане – това е само един от неговите елементи, който, както си говорихме вчера, има за цел също така да даде време и на народното представителство да обсъди въпроса от всички страни. Общественото обсъждане по същество е нещо много по-голямо и включва както дебатите, които се включват в общественото пространство по принцип след внасянето на един законопроект, така и обсъжданията на първо четене в зала, обсъжданията с участия на заинтересовани страни, на неправителствени организации и по принцип това е един цял процес, който, за съжаление, беше често претупван в Затова общественото обсъждане и за обсъждането на този текст трябва да се вземат предвид и различните срокове и те, уважаеми господа и дами, трябва да бъдат спазвани – 72 часа от едно, 2 месеца от друго и така нататък. Идеята на общественото обсъждане и на времето, което трябва, за да се стигне до тази трибуна, е за да не се пишат текстове на нея, както сега Естествено, не казвам, че нямате право да го правите и предложението Ви е коректно от гледна точка на неговия дух, но така се правеха и вчера някои предложения оттук, директно, на маса – те не позволяват на народните представители да ги обмислят добре поради липса на време и поради нажежената политическа атмосфера на тази зала. Това са идеите на всички тези процедури. Те имат дълбок смисъл. Аз още един път Ви благодаря, че обърнахте внимание на това нещо. Мисля, че Четиридесет и петото и Четиридесет и шестото народно събрание въведоха тази практика, тя в момента не се връща назад, напротив – уточнява се, за да има смисъл. Така че мисля, че би трябвало да подкрепим текста, така както е предложен по Доклад на Временната комисия. Благодаря, уважаеми господин Зарков. Заповядайте за дуплика, госпожо Захариева. Аз съм учудена, честно казано, от това, което каза господин Зарков, защото снощи каза абсолютно различно нещо. Но няма значение, нормално е – човек може да си промени мнението. Ще обясня какъв е смисълът на публичното обсъждане за госпожа Митева, на това бъдещо обсъждане – такъв, какъвто е смисълът на публичното обсъждане и на законопроектите от Министерския съвет. Също, господин Зарков, казвате, че нямало да има време за публично обсъждане, че смисълът му бил да има време да се запознаем, а в същото време текстът, който предлагате Вие, събира публичното обсъждане в заседанието, на което се гласува на първо четене предложеният законопроект. Това е абсолютно противоречиво на това, което Вие казвате. Че трябва да има време – да, трябва да има време. Всъщност подобряваме текста от миналия правилник. Да, даваме време, за да не се прави формално обществено обсъждане на законопроектите, внесени от народните представители,

Това не означава, че законопроектът няма да бъде приет. Много пъти в обществените обсъждания на законопроектите, предлагани от Министерския съвет, има много становища, които Министерският съвет не приема, но поне ще трябва в доклада, който ще бъде част от доклада на комисията, да се обоснове защо не е прието или в самия дебат, след което на първо четене. Да, защото може да има неприемливи решения, неприемливи предложения на това обществено обсъждане, които да противоречат на идеята на народния представител, да противоречат на духа и смисъла на закона, който той е предложил. Но дайте да забраним обществените обсъждания тогава, да ги махнем. Ние сме законодателен орган и за Министерския съвет, защото какъв е смисълът от тях? Съжалявам, но смисълът на обществените обсъждания е да чуем заинтересованите страни. Това е смисълът на обществените обсъждания. Същото би трябвало да важи

има думата, след това госпожа Кирова – аз обявих госпожа Гунчева веднага с обявяването на госпожа Захариева. Сега, когато обсъждаме повече от един член, може да се получи известно разминаване в дискусията, но

„Към законопроекта се прилагат пълните текстове на променените и/или отменени разпоредби на закони, като се посочва досегашната редакция на правната норма в цялост и в цялост новото предложение. За отменените разпоредби се посочва в цялост текстът, който се отменя.“ Аз ще помоля да помислите върху това предложение и да го гласувате, тъй като честа практика е да не става ясно от законопроектите какво точно се променя. За съжаление, не всички в тази зала са юристи, не всеки веднага може да направи справка в закона какво точно се променя. Съгласна съм, че в Закона за нормативните актове няма подобно изискване, но да не забравяме, че същият Закон за нормативните актове е създаден по времето, когато един закон се е променял веднъж на десет години. В момента основните закони в България се променят по 10 – 15 пъти в година дотам, че много често дори юристите не могат да проследят поредните промени. С предлаганата поправка в Правилника ще дадем възможност и на гражданите при общественото обсъждане да им стане ясно какво всъщност предлагаме, какво отменяме и какъв е цялостният текст, който ще бъде променен, и затова моля да подкрепите това предложение. Въпреки идеологическите различия на мнозинството, считам, че все пак трябва да бъдем практични, както и да дадем възможност на българските граждани да видят наистина какво правим в законодателството. Благодаря Ви.

Извинете, госпожо Кирова, понякога не забелязвам, когато от една и съща група си правите реплики. Заповядайте за реплика, господин Ганев. Госпожо Гунчева, мисля, че трябваше да допълните, че в това Ваше предложение няма абсолютно никакъв политически оттенък, няма игрички с кворума или с каквото и да било, свързано с дейността. Наистина това е чисто практически текст и ако се приеме, ще облекчи облекчи работата на хората, които не сме юристи, така и на всеки един, който иска да проследи директно на едно място всичките промени. Това е добър вариант и аз също призовавам чисто

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! бих искала да отговоря на няколко въпроса, които тук бяха поставени, независимо от това към кого, за да стане ясно защо поправката, която предлага госпожа Захариева, има своята логика. Тя ще продължи онова, което беше започнато в светлината на яснота, прозрачност, достатъчна информираност за обществото, така че да може да се вземе отношение най-вече след едно публично обсъждане, което е предвидено преди гледането на законопроекта на първо четене в комисията, и да има становища, които да бъдат взети предвид от самия народен представител. Също така може да има становища, които да накарат народните представители в комисията да се замислят за начина, по който гласуват, и за мотивите, които стоят зад внесения законопроект. На първо място, ще избегнем възможностите за лобиране в интерес на частни фирми и мисля, че това трябва да е в основата на онова, което наричаме желание за промяна. Ако има такова наистина, би трябвало да запазим всички механизми гражданското общество да бъде максимално добре уведомено за това, което се случва в нашите комисии, и за законопроектите, които предлагат народните представители. с това искам да подчертая, госпожо Митева, че съм убедена, че независимо от това колко отрицателни становища има във връзка с общественото обсъждане, ако законопроектът има своята рационална основа и е свързан със защитата на българския национален интерес, нито един български народен представител от тази зала, воден от общ популизъм, няма да измени своя законопроект. Становищата обаче на гражданското общество трябва да бъдат чути. Смисълът на тази поправка е докладът от общественото обсъждане да предхожда, повтарям, да предхожда гледането на първо четене в комисия, а не да се прави едновременно с него. Когато предхожда гледането на първо четене в комисията, то могат да се запознаят всички народни представители, а не само тези, които са членове на съответната комисия и биха могли да имат становище. Съгласете се, че нашата работа тук не е да бързаме и не е да претупваме всичко онова, което правим. Има една българска поговорка за това какви ги ражда сляпата кучка, бързата кучка. Съжалявам, че го казвам, но мисля, че сме свидетели на подобни неща. Казвам го, защото не се решават проблемите с бързане. Практиката на Народното събрание показва – аз не съм специалист, нито съм доктор по конституционно право, че преди 1944 г. народните събрания предимно са дискутирали и дебатирали, а не са произвеждали закони и законопроекти на коляно или на ишлеме, ишлеме, защото гаранцията за едно стабилно развитие на държавата е стабилното законодателство, което не се променя всеки божи ден. Така че е хубаво да се чува мнението както на гражданското общество, така и на народните представители – без истерия и без ненужно бързане. Искрено се надявам – обръщам се към Вас, обръщам се към колегите вляво, обръщам се към колегите в центъра, обръщам се към колегите вдясно, че ще приемем тази поправка и ще дадем възможност на въведените практики от и шестото народно събрание, които единствено целяха максималната публичност при работата на Народното събрание, да могат да бъдат запазени във вида, в който можем да работим и максимално да даваме възможност на гражданите да участват в този процес по начина, предвиден в закона. Надявам се да гласуваме поправката, предложена от госпожа Захариева. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Кирова, правя реплика, защото ми прави впечатление, че в този дебат се изказват народни представители с по-малко парламентарен опит опит по темата, по която се говори. Нали всички сме наясно, че в Народното събрание всеки един народен представител, който внася някакъв законопроект, не го прави, защото сутринта сутринта му е светил по-дълго време червеният светофар и да предлага промяна в Закона за движение по пътищата?! Идеята е народните представители да имат тази законодателна инициатива, след като са направили тези предварителни обсъждания, след като са се срещнали със своите избиратели, след като са се срещнали с браншовете, които касаят, за да напишат законопроекта и да го внесат в пленарната зала, и тогава да го разгледа парламентарната комисия. Тази практика, която ГЕРБ наложиха за 12 години – министрите да пропускат общественото обсъждане и да подават текстове на народни представители, които да ги внасят и да ги гледаме от вчера за утре, повече няма да се случва и това е гаранцията на бъдещата коалиция, която ще управлява и която управлява България. Може да бъдете абсолютно спокойни, че такъв тип законодателство повече няма да има. Това е част от промяната! (Шум и реплики от Вашето управление, че предлагахте законите, предлагахте корупцията, предлагахте лошите неща в законодателството. Това нещо няма да се случва повече, така че недейте да забавяте законодателния процес. Народните представители са достатъчно грамотни, комисиите могат да работят, да да заседават и те ще преценят кой законопроект да бъде приет, а становищата, разбира се, трябва да се движат съпътстващо с гледането на законопроекта. Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Втора реплика – госпожа Митева,

са в тази посока. Тук говорим основно за законопроекти, колеги, които се приемат на две гласувания, а не говорим за решения и актове от едно гласуване. Когато се прави това обществено гласуване, както искате Вие, Вие, аз Ви казах, че се казва: законопроектът не става, но какво се случва след това? Виждам няколко министри от кабинета на ГЕРБ и те много добре знаят практиката и процедурата в Министерския съвет. Когато се каже, че законопроектът не става или че има проблем, той се връща за преработване, преработва се или въобще не се внася и чак когато отговори на изискванията на Закона за нормативните актове, той постъпва в Министерския съвет. Това е така, тъй като материята е разнородна, тъй като институциите са разнородни, тъй като всеки дава своите становища и това е нормално, но когато народният представител е внесъл своя законопроект в Народното събрание, какво повече да му се обсъжда?! Той влиза в Комисията за първо гласуване, като заинтересованите институции са имали срокове, в които всички да дадат своите становища. Ако са искали, те са щели да го направят, те са публикувани на интернет страницата на Народното събрание, а отделно се задължават при законопроекти, внесени от народни представители, Министерският съвет и министрите да дават становища. Тази правна възможност, която беше доскоро, е отменена, въведен е императив. Отделно се даде възможност на Националното сдружение на общините да дава становища – вратата е отворена абсолютно широко за всички заинтересовани институции. Когато са дали тези становища, те канят задължително председателя на комисията да присъства на заседанията, а ако искат, те идват и нищо не налага да се провеждат едни и същи заседания. След това Вие имате срокове между първото и второто гласуване, в тези срокове Вие вече точно ще вземете отношение по всички тези становища и може да си приведете законопроекта в съответствие с всичко, което е казано. Не разбирам това желание да се прави два пъти една и съща процедура.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Кирова, съвсем добронамерено ще Ви кажа нещо, което не ми се иска,

с една-единствена цел – за да скрият техните предложения от хората, от гражданите на Република България, и затова се гласуваше в малките часове на нощта. Това е коректно, когато трябва да споменем кой какво е правил или как

12,30 ч. Затова Ви призовавам най-добронамерено да дебатираме по същество, но да не казваме кой какво е правил, защото тези практики, уважаема госпожо Кирова, са на Вашата парламентарна група от почти 12 години.

Благодаря Ви, господин Председател. Ще се опитам да бъда кратка и като начало ще започна с практиките в Четиридесет и четвъртото народно събрание, в което не съм присъствала и не съм участвала. Всички лоши практики

Що се отнася до обета и обещанието, което получихме от първия репликиращ ме – обет за вярност обикновено се дава, когато се сключва граждански брак или при някакъв годеж. Аз обаче ще си позволя да не се доверя на обета за вярност и обета за промяна и ще искам да видя реални и конкретни действия в тази посока. Смятам, че за да има такива, е необходимо те да бъдат описани с ясни и точни правила, които всеки ще спазва. И на втория репликиращ ме ще отговоря още веднъж, защото два пъти не стана ясно и може би третия път ще стане ясно. Целта на публичното обсъждане е една и тя е много проста: да бъде направено публично обсъждане преди гледане на първо четене на законопроекта в комисия. И пак повтарям, преди гледане да бъде публично оповестен докладът от публичното обсъждане на страниците на Народното събрание и тази на комисията, за да могат с него да се запознаят по-широк кръг граждани, защото говорим за законопроекти, внасяни от отделни народни представители. Тук чух да се цитира практика, когато определени законопроекти са давани на народни представители, за да може бързичко да се гласуват без съответните обсъждания. Това ли искате, уважаеми дами и господа млади хора от промяната? Ако това искате, не гласувайте текста, предложен от госпожа Екатерина Захариева. Ако искате максимален контрол и прозрачност на действията на Народното събрание, Промяната“), гласувайте тази промяна. Тя не хапе, не е опасна, но ще даде възможност на повече хора да участват в този процес и наистина гражданското общество да е запознато с това, което се случва в комисиите

Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Нека да Ви прочета един текст, един цитат. Някои ще се сетят откъде е.

А за да бъдат законите следствие на дълбоко уяснени причини и цели, тий трябва да бъдат плод на здраво обмисляне и всестранно разглеждане. Но пита се: възможно ли е таквози разглеждане, когато то ще става само на едно място, когато ще разглеждат само онези, които въплъщават в себе си неуяснените или уяснените само от една страна желания? Ако за блясване на каква да е истина е потребна противоположност на мненията, за делото на законите това е още по-потребно.“ Това е Тодор Икономов – реч в Учредителното събрание във Велико Търново, когато се е приемала Търновската конституция. Речта му всъщност е адресирана към създаването на Сената, но тя говори и за якостта на законите. Колеги, тази държава не е от вчера и не започва днес. С госпожа Митева още в 45-ото събрание, с господин Славов впрочем също, с други колеги имахме възможност да споделим мисли, че сме на едно и също мнение, че най-после законите трябва да започнат да стават яки и законодателството на бъде трайно – това, за което говори госпожа Гунчева, чието мнение също споделям. Има една разлика между начина, по който внася закони Министерският съвет, и начина, по който внасят закони народните представители. Министерският съвет разполага с експертизата на цялата държавна администрация – един път, и втори път – те имат възможност и са задължени да правят обществени обсъждания по закон. На мен ми се струва, че народните представители не трябва да правят изключения както в други отношения, като например зеления сертификат, да кажем. Ние не трябва да правим изключение, че нашата законодателна процедура трябва да върви по различни правила, че ние сме по-умни и трябва да действаме по-бързо. Това, което е предложено в сегашната редакция, колеги, на практика предполага законът или законопроектът на народния представител, бидейки вкаран на четене, да бъде подложен на дискусия от избрани обществени организации, които да бъдат поканени на първо четене, да бъдат изслушани, като в общия случай най-вероятно те ще подкрепят, защото са били изрично поканени, и няма да се чуе гласът на обществото. Аз, колеги, като народен представител нямам проблем. Напротив, настоявам, ако предложа законопроект, той да бъде качен на сайта на Народното събрание и да получи всички възможни гледни точки, защото не считам, че съм гениален, не считам, че съм прав, не считам, че това, което съм казал, е най-вярното, а съвсем пък не считам, че моят законопроект би бил по-добър от законопроекта на Министерския съвет и да върви по отделна процедура само защото аз съм народен представител и това го пише в Конституцията, а за Министерския съвет е предвидена друга процедура. Вижте нещо, което съм видял, пребивавайки на Запад и виждайки западната практика, се надявам, че ще имаме възможност много пъти да го говорим това оттук нататък, колеги: в западните парламенти – в английския, в немския, предполагам, че и в американския, законите – проверете, вярвайте ми, се приемат като правило с консенсус. Като правило! Значи това с процедурни хватки, с плаващи или не знам какви мнозинства, или изобщо мнозинства, да бъде налагана воля, не е европейска практика. Това не подпомага трайността на законодателството. И последно изречение ще кажа. Вижте, ние сме добри хора, стоящите тук сме добри хора, опитайте се да повярвате. Недейте да смятате, че само защото сме в тази част на залата, всяко предложение, което правим, има за цел да блокира, да саботира или да пречи. Не, ние имаме за цел наистина законодателството да бъде трайно и стабилно и обществените обсъждания са просто една стъпка в тази посока. Благодаря Ви за вниманието.

първо процедурата и след това, господин Генов. иначе. Уважаеми господин Чолаков, уважаеми дами и господа от ГЕРБ! В последните два дни Вие няколко пъти си позволихте да се подигравате и да правите забележки на говорещи в тази зала от мнозинството. Сега аз ще Ви кажа на Вас като опозиция: пресолявате манджата и от една сериозна тема правите карикатура! Така направихте вчера, когато господин Бачийски предложи текст недостатъчно добър, за да бъде приет, но Вие го превърнахте в едва ли не, че тук ще идват арестанти, арестуващи и така нататък. Сега правите същото.

Пише: „На първо гласуване водещата комисия провежда публично обсъждане.“ Въпросът, който поставя госпожа Захариева, е дали не трябва да е първото гласуване на самата комисия. Не, не трябва. Трябва да е достатъчно ясно, достатъчно публично и в момент, който е подходящ, преди първото гласуване в залата,

Мисля, че улавяте малката разлика. Последна дума. По отношение на процедурни хватки и че в другите парламенти по света консенсус и така нататък. Не е вярно. Навсякъде има процедурни хватки, навсякъде парламентаризмът е вид борба, стратегия, тактика, опозиция, управляващи, надмощия и така нататък. Това, което правите Вие в момента, е процедурна хватка бавите време, трупате време, пренасилвате дебатите, задавате им излишен драматизъм, Ваше право е. Тяхно право е, уважаеми дами и господа от мнозинството, а наше задължение е да устоим. Без Правилник днес не трябва да си тръгнем от тази зала. Благодаря Ви.

господин Председател, уважаеми дами и господа! Цял ден съм тук, за разлика от някои колеги, които провалиха кворума. Не съм отсъствал и за минута, изслушвам всякакви неща, но имам конкретна реплика към господин Чолаков.

въведоха данъчни промени, въведоха нови правомощия на Специализирания съд? Защо не станахте тук да им кажете какво е казал господин Икономов? Защо тогава не взехте Вие думата да кажете, че това са лоши парламентарни практики? Къде бяхте Вие? Защо тогава мълчахте, а сега ми казвате такива хубави демократични слова? Защото, господин Чолаков, имам чувството, че сега целта е да губите време, днес да не бъде приет парламентарният Правилник. Иначе Вие, ако сте искали спазване на демократичните процедури, тогава трябваше да реагирате. Тогава, господин Чолаков, мълчахте, а сега казвате колко важно е да има публично обсъждане, колко важно е да се спазват правилата. Хората, които най-много нарушаваха правилата, бяха Вашата парламентарна група. Беше станало традиция през Преходните и заключителните разпоредби да се случват най-важните промени, така че хората целенасочено да бъдат заблудени, да не разберат. И това Вие го въведохте като практика. Така че, моля Ви, в случая нека да изработим добър правилник.

Моля без подвиквания от залата! Аз да припомня, че сме взели вече решение, че без Правилник няма да си тръгваме днес. Има ли трета реплика? Не виждам. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) За дуплика – господин Чолаков, след това господин Генов за процедура. Господин Димитров, да Ви кажа честно, сега Вие загубихте времето, защото нямаше да взимам дуплика, ако Вие не бяхте направили това изказване встрани от проблема. Не мога да разбера в какво точно ме обвинихте и какво говорехте. Ние не говорим за внасяне на предложения и аз не говоря за внасяне на предложения между първо и второ четене. Говорим за обществени обсъждания на така наречените частни законопроекти, внесени от народни представители преди първо четене. Затова говорим през цялото време. Колеги, Тодор Икономов, цитата от когото Ви прочетох, за точно тези думи е бил осмян, ама грозно е бил осмян, бил е подигран. Между другото, той е свършил зле, макар че е един от основните консерватори, строители на съвременна България, и това е признато 100 години по-късно. Няма проблем. проблем. Това се е случвало в българската история. Пак казвам, България не е започнала от днес и имаме прецеденти за всичко. Четете историята, идете в библиотеката, четете парламентарната история. Има всичко, което ние правим тук, вече е било правено и знаем кое как свършва. Това, за което говорехме, колеги, е искаме ли да чуваме повече мнения на граждани, искаме ли да чуваме повече гледни точки върху това, което правим? Искаме. Щом искаме, нека да го направим по начина, по който предложи госпожа Захариева.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Виждаме, че дебатите минаха и преминаха границите на дебати, които трябва да се водят в залата.

Сега аз ще предложа на гласуване това предложение, но тъй като вече обявих госпожа Цонева, ако приемем прекратяване на дебатите, тя ще получи правото да се изкаже. изкаже. Подлагам на гласуване предложението на господин Генов за прекратяване на дебатите.

прекратяване на дебатите. Гласували 170 народни представители: за 107, против 61, въздържали се 2. Предложението е прието. Както обявих, давам думата на госпожа Цонева

предложението на Елена Гунчева. Смятам, че то трябва да бъде подкрепено. Това е един разумен текст, даващ възможност на гражданите и неправителствените организации преди всичко да познават начина, по който се приема законодателство и по който се изменя такова. Във връзка с това според мен Народното събрание трябва да мине още по-напред и в контекста на думите на възрожденеца Тодор Икономов, за да се знае точно как е въплътена народната воля и колко са яки законите. А именно не само какви предложения се правят – да бъдат в пълен текст, а когато законът или изменението бъдат приети, чрез промяна в „Държавен вестник“ трябва да бъдат актуални и публикувани безплатно, достъпни за българските граждани. В Четиридесет и внесохме такъв законопроект, но не стигна времето да бъде разгледан. Сега ще го направим отново именно за да могат гражданите да знаят колко са яки законите, които правим.